Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Колеги, напомням да си сложите маските. Ще представя на Вашето внимание Проект на програма за работа на Народното събрание за 20 – 22 май 2020 г.: По решение на Председателския съвет вмъкваме: „1. Проект на декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защита на правата и целостта на българската общност. Вносители: Валери Симеонов, Даниела Дариткова, Искрен Веселинов и Полина Цанкова

приет на първо гласуване на 7 февруари 2020 г; 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Вносител: Министерският съвет на 15 октомври 2019 г., приет на първо гласуване на 28 ноември 2019 г.; 4.

е съгласно правилата, приети с Решение на Народното събрание от 4 март 2020 г. – точка първа за четвъртък, 21 май 2020 г.; 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Вносители: Димитър Лазаров, Пламен Нунев, Красимир Ципов и Валентин Касабов на 20 февруари 2020 г., приет на първо гласуване на 11 март 2020 г. – точка втора за четвъртък, 21 май 2020 г.; 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители на 4 май 2020 г.; Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев на 13 май 2020 г.; Боряна Георгиева и Полина Цанкова на 15 май 2020 г.; Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г.; Валери Симеонов и група народни представители на 15 май 2020 г.; Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2020 г. – точка първа за петък, 22 май 2020 г.; 8. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване. Колеги, материалите по точка първа всеки момент ще бъдат раздадени в залата.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 14 май 2020 г. до 19 май 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Елена Пешева и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители: Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси, на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители: Красимир Ципов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси, на Комисията по икономическа политика и туризъм, на Комисията по култура и медии, на Комисията по образованието и науката, на Комисията по правни въпроси, на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители: Боряна Георгиева и Полина Цанкова. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по културата и медиите, Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по правни въпроси. Отчет за изпълнение на бюджета за държавното обществено осигуряване на 2019 г. Вносител: управителят на Националния осигурителен институт. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по труда, социалната и демографската политика и на Комисията по здравеопазването. Доклад относно изслушването на предложения кандидат кандидат за омбудсман. Вносител: Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Съобщения: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили,

2020 г. за общо шест полета с цел транспортиране на медицинско имущество от Виетнам до Румъния; - самолет Ил-76 с неговия екипаж от Военновъздушните Самолетът ще извърши прелитане от Украйна до Мали с цел позициониране на началната точка за превоз на товари от Мали към Дания. Разрешението е в сила за периода от 18 до 21 май 2020 г.;

и обратно и от Република Азербайджан до Кралство Испания и обратно, в периода от 18 до 31 май 2020 г. включително. Уведомленията са постъпили на 18 май 2020 г. с входящи № 003-09-32, 33 и 34 и са предоставени на Комисията по отбрана.

326 на Министерския съвет от 2020 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по правни въпроси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през 2020 г.; индекси на промишленото производство през март 2020 г.; индекси на строителната продукция през март 2020 г.; наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г.; брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 г. експертни оценки; основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2020 г.; инфлация и индекси на потребителските цени за април 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В качеството си на председател на Групата за приятелство с Украйна бих желал да Ви информирам накратко, че в последните години дипломатическите и политическите отношения между България и Украйна бележат значителен напредък, като винаги в тях основно място е заемал въпросът за правата и интересите на българската общност в Украйна, която е разположена в историческата географска област Бесарабия с естествен административен център град Болград. Във всички досегашни контакти между премиера на Република България и президента още от 5 октомври 2018 г., впоследствие в телефонния разговор, който беше проведен на 31 януари тази година с президента Володимир Зеленски, е била потвърждавана подкрепата към искането на България за запазването на административната цялост на Болградския район. Тази административна цялост съществува още от преселението на предците на нашите сънародници в Украйна от края на XVIII и началото на XIX век. Болград винаги е бил естествен административен център. С огромно безпокойство обаче буквално преди три дни научихме за подготвено решение на Министерския съвет на Украйна, с което Болградският район се предвижда да бъде разделен на пет независими административни части части – така наречените громади, с което се нанася много тежък удар върху целостта на нашата българска общност, тъй като в тези громади се извършва прегрупиране на населени места, които досега са били с етнически почти приоритетно български състав. Те се присъединяват към други, в които няма българско присъствие. Това е доста неприятен и опасен факт от гледна точка на запазването на българската общност и защитата на интересите, към които ние сме съпричастни и изключително ангажирани. В тази връзка предлагам на Вашето внимание приемането на Декларация против подготвяното разделяне на административния Болградски район, която бих желал да изслушате и да подкрепите: „ДЕКЛАРАЦИЯ относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност Народното събрание на Република България, - като подчертава своята подкрепа за суверенитета, независимостта, териториалната цялост, демократичното развитие на Украйна и нейните стремежи към по-тясно европейско и евроатлантическо сътрудничество; като припомня последователната позиция, заемана от Република България в защита на интересите на украинския народ и държава в рамките на международните институции; - като подчертава в този смисъл ключовата роля на договореностите, свързани с политиката за съхранение на традициите, езика, културата и обичаите на българската общност, за сътрудничеството на Украйна с Република България и Европейския съюз и призовава Украйна да спазва поетите ангажименти към международните актове, по които е страна; като взема предвид Европейската харта за местното самоуправление и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните интереси;“ че българската общност е интегрирана и лоялна част от украинската държава и общество и изразява своето дълбоко безпокойство от подготвяното решение на Кабинета на министрите на Украйна за разделянето на Болградския административен район на пет громади – административни единици; като обръща внимание, че такова решение не се предвижда за други административни райони в Украйна; - като изразява притеснение, че този акт ще доведе до обезличаване на етническата идентичност на българската общност в Болград като естествен исторически център на българската диаспора е Украйна и мост между нашите две приятелски държави; като изразява увереност, че европейските и евроатлантически стремежи на Украйна ще мотивират изпълнението на двустранните договорености, Народното събрание на Република България декларира своето категорично несъгласие с подготвяните административни промени и призовава: 1. Правителството на Република България да предприеме всички възможни действия пред правителството на Украйна, които да гарантират запазването на целостта на българската общност в Болградския район при предстоящата административно-териториална реформа. 2. Да предложи организирането на спешна междуправителствена среща за обсъждане и набелязване на конкретни мерки и действия за защита правата и целостта на българското малцинство в Украйна, в това число чрез подновяване на Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години, регламентиращ изучаването на български език; откриването на Българска гимназия в Одеса и Украински културен център в София, както и завършване на ремонтите на пътната инфраструктура в Болградски, Тарутински и Арцизки район.

който следва да бъде решен в духа на отличните отношения между двете държави и при спазване на европейските ценности.“ Благодаря КАРАЯНЧЕВА: Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Ще има ли изказвания? Колеги, изказвания – последно призовавам народните представители. Заповядайте, господин Жаблянов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми вносители на Декларацията! Отношението на България към Украйна и утвърждаването на нейната държавност през последните повече от десетилетия намирам за последователно. Мисля, че това може да бъде отбелязано от всеки непредубеден в международните отношения наблюдател. Тази последователност е отразена в поредица от срещи на български официални представители на различни нива с представители на украинската държава на ниво парламент, на ниво министър-председатели, на ниво президенти. Нещо повече, българската общност в Украйна винаги е била възприемана като свързващо звено в отношенията между двете държави – винаги през тези десетилетия българската държава е проявявала активност и е срещала разбиране от украинската страна в областта на културното сътрудничество, на образованието. Това разбирателство винаги е намирало отражение в подкрепата на България за Украйна в редица международни формати – европейски и извъневропейски, в сложните години, в които Украйна се утвърждава като държава. В този смисъл действията на украинското правителство по отношение на административно-териториалното деление, което засяга българската общност в Украйна, наистина трудно могат да бъдат разбрани, трудно могат да бъдат мотивирани и влизат в дисонанс с отношенията, които до момента са изграждани между България и Украйна. За съжаление, тази декларация и мотивите, които са приложени към нея, се предлагат в един спешен ред, какъвто

Считаме, че такъв ред на подготовка на документи, които засягат междудържавни отношения, както в момента се налага, иницииран от една парламентарна група, без предварителна работна група, без ангажимент на Комисията по външна политика с документа и без неговото обсъждане няма как да бъде легитимен, особено за такъв род документи. Относно съдържателната страна на Декларацията. Разбира се, нормално е българската позиция да бъде в защита на българската общност в Украйна. От друга страна, стои сериозният въпрос за това какво направи българската дипломация, за да не се стигне до този момент.

се произнесе по въпрос, който, разбира се, има основание, но да се произнесе от името на изпълнителната власт. Къде е българският външен министър в тази ситуация? Българският външен министър може да подписва всякакви декларации, както видяхме преди 20-ина дни, които засягат невралгични или по-малко невралгични исторически въпроси… …и историята на Европа, но в същото време, когато трябва да бъдат защитени интересите на българската общност в Украйна, българското правителство прехвърля топката на българския парламент.

административната цялост, както пише в документа, на българската общност, на българската диаспора в Украйна? По какъв начин този въпрос беше обвързан с българската подкрепа? Както знаете, по отношение на законодателството във връзка с малцинствените общности в Украйна има редица бележки срещу

Независимо от това, българската държава пропусна да формира своя категорична позиция в тази посока. Защото, когато инициаторите на тази резолюция – Полша, Румъния и Унгария, внесоха нейния проект за разглеждане, българската държава отново потърси отделен път, така да се каже, пътя на двустранните преговори, без активно взаимодействие с европейските институции и с други държави, които съвсем принципно поставиха въпроса за защитата на малцинствените права на територията на Украйна. Днес ние със задна дата, както в много случаи, се сещаме, че не са защитени или не сме гарантирали по най-добрия начин административната цялост на българската общност. Да, има международни документи, които регламентират подобни актове на държавите, които третират административното деление на районите, в които преобладава един или друг етнос, като част от общия въпрос за етническите права и свободи. Но българската държава в случая пропусна да впише този въпрос за българската общност в цялостния междудържавен диалог между България и Украйна. И тук е отговорността на правителството, на управляващото мнозинство и персоналната отговорност на министъра на външните работи. Съжалявам, че в такъв момент, в който несъмнено българската общност се нуждае от подкрепата на българската държава, ние влизаме в тези детайли, но те са важни от гледна точка на технологията на нашето управление, на отговорността за начина, по който се формира външната политика на Република България, особено по ключови въпроси за съседни и малко по-далечни държави, в които живеят български общности и хора с българско етническо самосъзнание. Липсата на цялостна държавна политика какъв да бъде подходът в двустранните отношения – не просто от гледна точка на реализирането на културна, на образователна и друга политика на българската държава, а от гледна точка на двустранните отношения с държавите, в които има такива общности! Не бива да забравяме, че тези граждани с българско самосъзнание са граждани на други държави, съобразяват се с други закони, живеят в друг политически и конституционен ред. Следователно междудържавният диалог би следвало да изхожда от тези Това, което се получава днес в отношенията с Украйна, не е полезно за българо-украинските отношения в никакъв случай и е доказателство за липсата на цялостно разбиране как да бъдат уреждани тези въпроси с правителствата на тези държави. Не може ние, като парламент, да приемаме Декларация, която е написана предния ден, която не е обсъдена, по въпроси, които засягат цялостния характер на българо-украинските отношения. И освен това засягат един изключително чувствителен за правата на националните и етническите малцинства на територията на Европа въпрос! Знаете, тези въпроси стоят в основата на вътрешноиспанските проблеми с Каталуния, под една или друга форма съществуват в Италия, под една или друга форма съществуват в други европейски държави! И този начин на работа, който ни се предлага днес, е, меко казано, хазартен. Не може ние по такъв начин да вземаме тези решения! Отсъствието на външния министър също е фрапантно! Къде е госпожа Захариева наистина? Би следвало тя да докладва този въпрос тук! Добра е инициативата на господин Симеонов – опитва се в някаква ситуация да поставим сериозно въпроса пред украинската страна, но отговорността и задължението е на госпожа Захариева! След като е поела ангажимента да води българската външна политика, не може, когато има такъв въпрос, тя да отсъства! Това е абсурдно, което се случва!

междуправителствена среща, да предприеме всички възможни действия пред правителството на Украйна. Не съм сигурен, че това е достатъчно! Украйна се стреми, както всички знаем, към Европейския съюз. Украйна се стреми към все по-активно участие в други международни формати, в които участват европейски държави. Украйна участва в един процес, така наречения Мински процес – на Минските договорености, който също поставя редица изисквания пред вътрешното законодателство и конституционната уредба на самата държава. Крайно време е българската дипломация, правителството да помислят върху цялостна българска политика, цялостен български подход по всички тези въпроси! Одобрението в аванс на всичко ни води непрекъснато до ситуации, в които след това се опитваме да защитим постфактум нашите интереси! Не искам да давам пример тук с един договор, който подписахме и ратифицирахме преди три години – всички знаем днес в каква ситуация се намираме! намираме! Уважаеми колеги, инициативата е спешна, отговорността на правителството е ясна, отсъствието на външния министър също мисля, че не трябва да се поставя под въпрос и е скандално. Благодаря за вниманието.

Внасянето и разглеждането на тази декларация днес сочи за един системен проблем при ръководството на Народното събрание –така наречените независими, а ние сме си шест души от партия „Атака“ и двама други уважаеми колеги независими народни представители, не сме уведомявани за подобни инициативи. Днес сутринта с огромно учудване видяхме тази декларация да бъде представена – тя е важен акт. Проблемът за правата на българите в по-близки и по-далечни от България страни избухва непрекъснато, особено напоследък, и търпим като държава и като общност от българи пълен провал! Провалът – преди малко господин Жаблянов мисля, че загатна за онзи позорен договор отпреди три години, който доведе до едно от големите предателства – в историята на България четвъртото поред по отношение на българите в Македония, за който ще отговарят и оттук нататък ще им се държи сметка на тези от ВМРО, които Сега тук Симеонов е взел, и то от известно време, инициативата да защитава българите в Украйна. Представете си, кой знае защо

посланик на тази държава в България, на който трябваше и му личеше, беше му написано на челото, думата, на български казано, „подлец“. Това голямо приятелство на Симеонов води и до такива капани, в които в момента той ни вкарва – да гледаме тази декларация, която се състои от две части. Едната част – да, разбира се, е защита на правата на българите. За трети път от две години възниква такъв проблем. Преди това, спомняте си, в Болград имаше проблеми. Отново бяхме поставени на нокти, отново на пожар разглеждахме тези проблеми, но по двете части на Декларацията – да, декларативно, защита на българите там, пожелателно, много меко, едвам казано, да се отбие номера. Първата част: като приемаме, като подкрепяме държавата Украйна… Ами че тя – точно политиката на държавата Украйна, на държавата Украйна, и онова, което се случи преди пет години с преврата, с кървавия преврат, който се случи там, доведоха до тези проблеми, защото допреди пет години българското малцинство в Украйна не е имало абсолютно никакви проблеми относно своята идентичност. И от тази гледна точка се получава нещо като през комунистическо време – получаваш книгата „Кръстникът“, пакетирана с избрани произведения, еди-кой си том на другаря Тодор Живков, тоест получаваме уж някаква защита, изключително символично казано за такова нещо, за такова засягане на права, каквото е за нашите сънародници в Украйна. Реакцията трябваше да бъде обмислена във Външно министерство, тук трябваше и правителството да се ангажира, предварително да беше преведен Докладът, но, видите ли, той – Симеонов, това прави – отбива номера. Това му е била винаги

във вид на законопроект, във вид на декларация, както е в този случай, или някаква инициатива, или изказване, което е безадресно. Във футбола на това му казват „пас загадка“. Благодаря, господин Шопов. Само да Ви информирам, че снощи, след като разпратихме декларациите на всички парламентарни групи, Проектът за декларация беше изпратен и на Вашия сътрудник.

винаги сме защитавали правата на българските общности, живеещи извън България, тази наша политика е последователна и тя ще продължи и занапред. Доколкото за конкретната декларация – водени от текстовете в самата декларация, бих искал да заявя, че ние от „Движението за права и свободи“ споделяме, че трябва да се спазват поетите ангажименти към международни актове, в които всяка една от държавите е страна, включително и за България се отнася, включително и за Украйна се отнася, и за всички държави. Ние споделяме написаното, че малцинствата са „интегрирана и лоялна част“ от съответните държави, в които живеят. Освен това ние споделяме и идеята, че „европейските и евроатлантически стремежи“ на държавите от Източна Европа, които все още не са членове на Европейския съюз и НАТО, трябва да бъдат подкрепени от България, включително и на страните от Балканите, но това, което е написано в диспозитива на Декларацията, то е и вярно, от друга страна, че „правителството на Република България трябва да предприеме всички възможни действия“ в такива ситуации, но това е записано и в Конституцията, и това е задължение на изпълнителната власт чл. 105, ал. 1 от нашата Конституция. Това е първата точка от диспозитива. По втората точка, колеги, ние напълно споделяме, че изучаването на българския език от българските общности, които живеят извън България, тоест там, където са малцинства, включително и на малцинствата, които живеят в България, трябва да бъде гарантирано. Освен че това е гарантирано в международни актове, по които и България е страна, изучаването и ползването на езиците на малцинствата е гарантирано и в нашата Конституция – чл. 36, ал. 2, но на практика, уважаеми госпожи и господа народни представители, всички ние знаем, че в България все още има закони със забрана за ползването на езици, независимо че е гарантирано по Конституция. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в България всички ние знаем, че изучаването на малцинствените езици е гарантирано по по Конституция и това е задължение на изпълнителната власт да го осигури, но на практика какво се получава? Внесени проекти за одобрение на учебници осем години стоят и събират прах някъде в изпълнителната власт. Когато общностите тръгнат да си ги отпечатват като учебни помагала внесените проекти за одобрение, тогава изпълнителната власт скача. Нещо повече, след одобрението на същите тези проекти задължение на изпълнителната власт е отпечатването на учебниците, но за тази учебна година, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние знаем, че в България изпълнителната власт – Министерският съвет, не отпечата учебниците за изучаване на турски език. И ние от „Движението за права и свободи“ одобрените от Министерството на образованието и науката учебници ги отпечатахме. Ето ги и двойните стандарти пък, които ги има, но да се върна към самата декларация. Уважаеми госпожи и господа народни представители, според нас – от „Движението за права и свободи“, тази декларация не решава нито един въпрос. Задължение е на изпълнителната власт и тя трябва да си върши работата. Няма нужда ние да напомняме на изпълнителната власт, че трябва да си изпълнява задълженията. Тази декларация, не решавайки нито един въпрос, тя отваря много важни въпроси в геополитически план, в междусъседските отношения, във вътрешен план и според нас защитата на българската общност в Украйна – да, ние споделяме идеята, но тази декларация не решава този въпрос. От тази гледна точка ние – от „Движението за права и свободи“, ще се въздържим. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Гаджев, заповядайте.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

в най-южната част на Украйна, и особено в Одеска област. Тази общност има сериозен исторически принос в изграждане на държавността, както на Република България и на Царство България преди това, така и на Украйна. Българската диаспора в Украйна винаги е била интегрирана част от украинското общество. Тя също е била лоялен партньор на украинската държава и активно участва в процесите на прехода от тоталитарен режим към демокрация. демокрация. Българското малцинство също така е платило тежкия си данък по време на сталинските репресии, давайки стотици хиляди жертви по време на Голодомора, масовите изселвания на изток и заточенията в лагерите на ГУЛАГ. Всичко това го споменавам като предистория, тъй като искам да обърна внимание на това как се стигна до въпросната тема, която обсъждаме днес. От около година и половина насам в Одеска област се обсъжда административна реформа с разделение и преразпределение в различните административни региони и вътре в областите. За Болградска област е предвидено нейното раздробяване, което местните общности се притесняват, че ще доведе до обезличаване и разслояване на българската общност в Болград, имайки предвид, че това е най-голямата българска област това е обърнато внимание както от местните украински власти, от областния съвет на Болград към Радата в Киев, от нашите колеги от тази област в Радата на Киев, на Украйна, така че темата е поставяна многократно и с различни поводи към българските институции, които са заемали неведнъж позиция по темата. Давам пример, че още началото на годината, месец януари, темата е поставена от премиера Борисов в разговор с президента Зеленски, където той поема ангажимент административната реформа в Одеса да не засяга българската общност. Също така има поредица от разговори на българския външен министър през февруари. Беше предвидена визита на българския външен министър за месец май в Украйна точно по тази тема. За съжаление, покрай епидемиологичната криза с COVID-19, тя беше отложена, но вчера беше проведен разговор между двамата външни министри и тази позиция на българската държава още веднъж беше изтъкната, така че тази декларация не бива да се тълкува като опит за вмешателство във вътрешните работи на украинската държава, а като ясен сигнал, че България очаква от от Украйна и от украинското правителство да изпълни поетите си външнополитически ангажименти. Впрочем, от всички институции, които са били сигнализирани през годините с този проблем, Народното събрание е имало своята роля не само в изслушване на представители на общността в ресорната комисия на Събранието, именно тази за българите в чужбина, а е имало и парламентарен контрол по темата от уважаемия господин Вигенин и сега – едно логично продължение е тази декларация. Има една друга институция, която е била сигнализирана, но от нея нищо не се чува и това е Президентът на Република България, който от година и половина знае за темата, но нито една позиция, нито вопъл, нито стон от него не е излязъл по темата. За съжаление, той очевидно не се ангажира с проблемите на българското малцинство в Украйна независимо от своята визита и поетите ангажимента през 2018 г., но тази декларация важен сигнал, според нас, за властите в Украйна именно да стане ясно, че България наистина следи как всеки изпълнява всеки изпълнява своите ангажименти. В крайна сметка, спомена се правото на местно самоуправление, както и правото на самоопределение. Една от целите на тази реформа в Одеска област е именно предстоящите местни избори в Украйна, затова е и елементът на спешност и – защо сега? Защото предстои месец юни това да влезе в сила, реформата да приключи. Тя трябва да приключи три месеца преди изборите в Украйна, които са предвидени за октомври. Това раздробяване на областта мен лично ме опасява, че ще доведе до по-малка политическа представителност на българите в Украйна, защото раздробяването на общините може да доведе до по-малка политическа представителност представителност на българската общност там. И тук искам да дам пример с Европа, защото ние сме в Европа, но Украйна се стреми към Европейския съюз. Примерът на всички страни членки е да дават възможност на малките общности, на малцинствата в тях да имат своята представителност в местните власти. Не е случайно, че във всички документи, в договорите за Европейския съюз е залегнало, че гражданите на Европейския съюз могат да гласуват в другите страни членки на местни избори точно за да имат своята местна представителност в районите, където живеят и затова за нас е важно Украйна да покаже, че наистина се стреми към европейските стандарти и се придържа към тези високи европейски стандарти и не се застрашава по никакъв начин правото на самоопределение и на представителство на българската общност там. В крайна сметка и двете страни винаги сме заявявали, че тази близо 200-хилядна общност е мост между нашите две държави и съответно нека покажем, че е такава. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Реплики?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Моля преди гласуването на тази декларация за почивка от 30 минути, за да може да се обсъди в нашата парламентарна група нашата позиция, както и в другите парламентарни групи. Мисля, че това е изключително важен въпрос и не може по такъв бърз начин да се вземе решение. Моля за почивка.